Благодаря Ви, господин председателю. Уважаеми колеги народни представители, вземам думата за две процедурни предложения. Първото е днешният парламентарен контрол да бъде с удължено време до 15,00 ч., с един час. Второто процедурно предложение е за извънредно заседание за 25 март, вторник, от 13,00 до 18,00 ч. при следния дневен ред: 1. Второ гласуване на Законопроекта за Сметната палата с вносители Йордан Цонев, Петър Кънев, Румен Гечев и Сергей Кичиков. Сергей Кичиков. 2. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит с вносители Йордан Цонев и група народни представители. 3. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки с вносител Министерския съвет. Благодаря Ви.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

на поредния опит на БСП и ДПС да подменят вота на българските избиратели. В нарушение на основния принцип на демокрацията за съобразяване с волята на мнозинството, вчерашния ден те приложиха процедурни хватки и решения, с които да лишат най-голямата парламентарна сила – ГЕРБ, от полагащия й се брой представители в Централната избирателна комисия и от неин представител в ръководството й. Според Според член първи на българската Конституция никоя партия не може да си присвоява народния суверенитет. А според алинея 11, пак от основния закон, никоя партия или идеология не може да отъждествява себе си с държавата. последните 10 месеца от управлението на БСП, ДПС и „Атака” сме свидетели на системното нарушаване на този конституционен принцип. Партиите, които не получиха и никога няма да получат гласовете на мнозинството на българските граждани, днес управляват в съглашение, вземат решения на тъмно и по неясни принципи.” „Тези партии пренебрегнаха волята на мнозинството българи, изразена през май миналата година. И понеже знаят, че няма как и нямат шанс да спечелят народното доверие, се канят – и до този момент успяват, да получат служебна победа и на предстоящите майски избори за членове на Европейския парламент. Затова демонстративно, грубо и неприкрито подготвиха състава на новата Централна избирателна комисия и нейното ръководство така, че то да стане оръжие за защита на техните партийни схеми и служебно получени резултати. Предложените решения от БСП, ДПС и далеч от парламентарното достойнство като резултат и имаха за цел да не допуснат най-голямата парламентарна група да бъде коректив на подготвяните пропартийни решения и защитата на интересите на управляващите в предстоящия изборен процес. За първи път в 25-годишната ни демократична история е налице такъв парадокс. Не се спази правилото най-голямата парламентарна група да получи водещо място в ЦИК, като излъчи неин председател. Това поведение не е прецедент на политиката на БСП, ДПС и „Атака”. То е истинската същност на тяхната политика на системно неглижиране и загърбване на основни демократичните принципи и норми. В последните дни сме свидетели на най-драстичното им нарушение при формирането на състава и ръководството на ЦИК. Кризата на българската демокрация след формирането на трипартийното управление на партии без необходимото обществено доверие се задълбочава – не само заради откровеното погазване на изискванията на изборния закон, приет с мнозинството и гласовете на същите партии, но и заради това, че с тези действия вече е поставено под съмнение честното провеждане на изборите за членове на Европейски парламент. Невъзможността и нежеланието да приемат и да проведат честни избори БСП, ДПС и „Атака” показаха още с реакциите си към т. нар. „Костинбродска афера“. Те я организираха, когато видяха, че няма да могат да спечелят в честна битка парламентарните избори. Днес сценаристите и изпълнителите на Констинбродския спектакъл са същите и се активизираха отново. Техните усилия са насочени към това да владеят изборния процес, така че да не допуснат свободното волеизявление на българските избиратели да им отнеме трудно придобитата власт и позиции. Няма демократична и уважаваща себе си партия в съвременна демократична Европа, която да си позволи машинации, които да елиминират политическия й опонент от организирането и администрирането на изборния процес. Очевидно е, че БСП, ДПС и „Атака” се страхуват от изборите. Те много добре знаят какви машинации са прилагали през дългите години участие във властта, каква подмяна на гласове са правили и колко пъти са купували гласовете на българските избиратели. Затова искат сега и в бъдеще никой да не им пречи да продължат с тези практики.” „Тяхното поведение показва, че днешните социалисти и произлезлите от партията майка формации и кадри не са скъсали пъпната връв, която ги свързва с комунистическите маниери на изборни манипулации.” (Ръкопляскания от

Цачева. ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: „Те стартират с една компрометирана от представителите на управляващите партии Централна избирателна комисия. Защото циркът, който разигравате, дами и господа управляващи, вече хвърли сянка на съмнението върху работата на този дълго чакан държавен орган, от който цялото ни общество чака честни и прозрачни избори. Очевидно е, че не сте готови за честни и демократични избори. (Реплики от КБ.) Очевидно е, че го съзнавате и е пределно ясно за всички, че правите и недопустимото, за да прикриете от гражданите и опозицията този факт. Настояваме в най-кратко време да преосмислите посоката, в която тласкате развитието на изборния процес и да прегласувате предложената от ГЕРБ кандидатура, за да бъде попълнен съставът на ръководството на Централната избирателна комисия. Призоваваме да проявите зрялост и отговорност и да направите това възможно най-скоро, без да поставяте условия и ултиматуми към други институции. (Реплики от КБ и ДПС.) Така ще можете да спасите не само организацията и провеждането на европейските избори в срок,

уважаеми колеги! Вчера започна подготовката на предстоящите европейски избори с брутално действие от страна на българския Президент. Указ, който не просто противоречи на нормите на Изборния кодекс, но противоречи и на българската Конституция. за назначаване членовете на Централната избирателна комисия в противоречие на текстовете на Изборния кодекс, Президентът Плевнелиев наруши основни конституционни принципи – принципа на правовата държава, принципа на върховенството на закона. За пореден път показа, че за него като кандидат, излъчен от Политическа партия ГЕРБ, законите и Конституцията не означават нищо. Това е изключително тежък грях за български Президент. Какво направи Президентът Плевнелиев с вчерашния си указ? За пореден път показа, че за него партийните интереси на партията, която го направи Президент, са над всичко – над закона, над Конституцията, над обществения интерес. За пореден път показа, че той не просто не може да бъде крепител и обединител на нацията, но продължава действията си за разделение на българското общество и опитите си да постави под съмнение и да блокира предстоящите европейски избори. Това наистина е абсолютно недопустимо поведение, в което той даде служебно предимство на политическата партия, чиито разпореждания изпълнява, като даде един член в Централната избирателна комисия в повече, нарушавайки Изборния кодекс на ГЕРБ и ощетявайки една друга партия – партията на Кажете ми, уважаеми колеги, според каква аритметическа сметка в 13-членния състав, който трябваше да разпредели Президентът, на ГЕРБ се полагат 6 члена, а на ДПС – 1? Всяко дете, което сметне простата аритметическа сметка, ще види, че 1,98 – колкото се полага на ДПС, не се закръгля на 1 1 и 5,25, колкото се полага на ГЕРБ, не се закръгля на 6. С това свое арогантно действие, в което даде несправедливо и незаконно предимство на Политическа партия ГЕРБ за сметка на ДПС, Президентът показа за пореден път, че той не може да бъде обединител на нацията. Предполагам, че това негово действие, този президентски указ ще има своите последствия, защото не може този, който се е клел да спазва Конституцията, откровено да погазва закона. Аз наистина съм притеснена от знака, който Президентът даде за това как ще се изпълнява Изборният кодекс, защото обикновените граждани се питат: „Ако българският Президент си позволява нагло и пред очите на всички да нарушава Изборния кодекс, защо ние да го спазваме?”. Но аз съм сигурна, че хората ще се окажат на много по-високо ниво от институциите, от това действие на Президента, включително и от действията на Политическа партия ГЕРБ. Аз не разбирам това лицемерие на ГЕРБ, които притиснаха Президента в ъгъла, извиха му ръцете, заставиха го да издаде един незаконен и противоконституционен указ и след това продължават да предявяват своите нагли претенции към Да, в Изборния кодекс ние сме записали, че всяка една от парламентарните групи ще има член на ръководството на Централната избирателна комисия, но това означава, че и другата институция, която има правомощия по определяне членския състав на ЦИК, ще спази закона и няма да даде предимство на партия ГЕРБ. Питам аз: ако изказващите се вдясно са искрени за това, че би следвало да бъдат подкрепени членове на ръководството от всички парламентарни групи, защо вчера Политическа партия ГЕРБ не подкрепи нито предложението за председател на „Коалиция за България“, нито предложението на Атака за заместник-председател, нито предложението на ДПС за секретар на Централната избирателна комисия? Вие не сте искрени! (Реплики от народния

на който ГЕРБ се беше научил по време на предишното управление – да иска всичко, да получава всичко, независимо дали им се полага, независимо какво пише в закона и в Конституцията, повече няма да се повтори.

Ако Вие желаете да имате заместник-председател на Централната избирателна комисия, както извихте ръцете на Президента и го принудихте да Ви даде един член в повече, го убедете да издаде указ, с който да спази Изборния кодекс. Тогава, когато получите полагащите Ви се членове, можете да получите и заместник-председател. Това е справедливо! Знакът, който Президентът даде на старта на предстоящите избори... Искам да кажа, че очаквам от тези членове на Централната избирателна комисия, които бяха избрани, една част от тях номинирани от гражданското общество, да бъдат на висотата на очакванията на българските граждани. Нека с действията си, със своето поведение, с взетите решения да даде пример, на първо място, на българския Президент и, на второ място, на ГЕРБ за това как се организират и провеждат честни избори. Аз не се съмнявам, че въпреки всичките Ви опити, господа и дами от ГЕРБ, да блокирате предстоящия евро вот, въпреки всички опити на Президента да бойкотира провеждането на европейските избори, останалите институции, начело с Централната избирателна комисия, ще се окажат на висотата на очакванията на хората. Колкото и да не Ви се иска, предстоящите евроизбори ще се проведат спокойно, организирано, честно, почтено пред българските граждани. Това предстои да се случи през следващите месеци, за съжаление, въпреки Вас. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Манолова. Господин Лютви Местан – от името на парламентарна група. Заповядайте, уважаеми господин Местан.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 наруши грубо Изборния кодекс и в резултат дискриминира – ще повторя думата държавният глава Росен Плевнелиев наруши Изборния кодекс и дискриминира Движението за права и свободи, като отне от ДПС една бройка в Централната избирателна комисия и я поднесе на партията, която го номинира за Президент.

преди него д-р Желев, и господин Георги Първанов. В някаква степен те успяваха да излязат от сянката на партиите, които са ги номинирали и да се освободят от партийните си пристрастия, защото няма политически стерилни хора. Но когато Конституцията го налага, ако е необходимо, и волево се преодоляват политическите пристрастия. Очаквахме това да стори и господин Росен Плевнелиев. Уви, с вчерашния си акт той показа, че не е обединителят на нацията. Обратното, разединява не само по политически признак. Вие от ГЕРБ, с изключителна арогантност и агресия от вчера налагате и в медиите една абсолютно спекулативна теза, че мнозинството Ви лишава от участие в ръководството на Централната избирателна комисия. Да, ние гласувахме „против” Вашата номинация за заместник-председател, но бъдете коректни да кажете, че това е следствие от противозаконния указ на Вашия президент. Това е следствие! Има разлика между следствие и причина. Причината е в противозаконния указ. Ако Президентът бе изпълнил закона и бе спазил съотношението на политическите сили сред онези 13 членове, които той назначава, предложеният от Вас кандидат за заместник-председател щеше да бъде избран с абсолютно мнозинство. И повтарям, това най-вероятно ще се случи, когато се отстрани причината. Това не е ултиматум. Призивът да се спазва законът не е ултиматум. Това е задължение на всеки български гражданин – от най-обикновения до Държавния глава. Мотивите, с които е издаден този указ, ако се направи един по-сериозен анализ, ние се изправяме пред един изключително опасен прецедент. По същество Президентът казва, че не е съгласен със закона. Знаете ли какъв знак дава той? Че всеки български гражданин, който е недоволен от един закон, утре може да не го изпълни, защото просто не е съгласен със закона. Президентът има право да търси парламентарните съотношения не в цялост, не сред всичките 19 членове, защото това е невъзможно по принцип, минимум заради служебното участие в състава на Централната избирателна комисия на представители на Синята коалиция и на НДСВ, които не са парламентарно представени. Същата е логиката по избраните, съгласно ал. 7 на чл. 46, тоест ръководството на ЦИК. Той може да търси, повтарям, съотношението само между 13-те, които той назначава. Всичко останало означава, че гази в правомощията и на Парламента. Това е абсолютно недопустимо, а съотношението сред 13-те вече Ви бе казано многократно: 5,25 – за ГЕРБ, 1,95 – за Движението за права и свободи. Вие, колеги от ГЕРБ, твърдите, че Ви се полага един член в повече, защото сте първата политическа сила, защото днес имате 11 народни представители повече от Коалиция за България. Добре, но ще се замислите ли върху факта, че днес Парламентарната група на ДПС наброява 36 души – с 13 повече от „Атака”.

Имаме и повече народни представители в Европейския парламент. Това е абсолютно преднамерен, дискриминационен акт на държавния глава. Въпросът защо обединителят на нацията по Конституция избира за своя жертва ДПС, защо изравнява представителството на ДПС в ЦИК с „Атака”– има един-единствен отговор. Той няма да го даде, но ние го знаем, защото ние не сме от вчера в политиката – прави го заради антидепесе настроенията, обслужва антидепесе настроенията. Очаква антидепесе публиката да ръкопляска на Държавния глава. Именно това е опасната игра, именно това се съдържа в израза, това е значението на израза „опасна игра”. Уважаеми господин Президент, би трябвало да се съгласим с принципа, че пред закона всички сме равни и никакви съображения, никакви мотиви, свързани с антидепесе настроенията в българското общество, не Ви дават право на дискриминационно поведение. Аз получавам десетки, може би вече са стотици декларации от структурите на Движението за права и свободи, които са крайно възмутени от дискриминационния акт на Държавния глава. Тази сутрин Парламентарната група на Движението за права и свободи заседава извънредно и затова закъсняхме. Колегите поставят въпроса за политическото отношение на ДПС към Държавния глава след дискриминационния му акт. Единствено трудно преодолимата ни култура – институционална, уважение към институцията Президент ни предпазва да обявим по-крайни политически позиции по този въпрос. Защото смятаме, че все още не е късно Президентът да коригира указа си и да го приведе в съответствие със закона. Настояването да се спази законът не е ултиматум. Настояването да се спази законът е уважение към правовия ред, към Конституцията и към този този принцип, без който ни няма – върховенството на закона. Той затова е върховен, защото стои по-високо дори от Президента, дори когато е избран от от ГЕРБ. Уважаеми госпожи и господа, ние, като парламентарна група на ДПС, в момента, в който се изпълни разпоредбата на чл. 46, ал. 8, ще подкрепим до един предложения от ГЕРБ кандидат за член на ръководството на Централната избирателна комисия. Когато причините бъдат отстранени, ще бъде преодоляно и следствието. Това отново не е ултиматум. Това е отново волята на закона. Искаме всички да се съобразим с волята на закона. Днес ще изпратя писмо до целия дипломатически корпус, до всички лидери на политически фракции в Европейския парламент, до Венецианската комисия и до европейските институции, в които ще ги уведомя, че в европейска България, която седма година е член на Европейския съюз, държавният глава дискриминира една партия, в случая Движението за права и свободи. Благодаря Ви за вниманието.

няма. Предложението на господин Бойчев е подкрепено по принцип.

по комисия, с интегрираното предложение от господин Жельо Бойчев. Гласувайте, ако обичате.

По § 39 – предложение от народния представител Хамид Хамид и група народни представители. Комисията не подкрепя предложението по т. 5 и подкрепя предложението по т. 6. Предложение от народния представител Страхил Ангелов и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 39, който става § 43: „§ 43. В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения:

към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.” В ал. 2: а) точка 3 се отменя; б) точка 4 се изменя така: „4. който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд,

5. Алинея 8 се изменя така: „(8) За подизпълнителите се прилагат само изискванията по ал. 1 и 5.” 6. В ал. 9 думата „декларация” се заменя с „една декларация, подписана от лицата, които представляват кандидата или участника“ и се създава изречение второ: декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.” 7. Алинея 10 се изменя така: „(10) При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по ал. 1, т. 1-4 и на посочените в обявлението обстоятелства по ал. 2, т. ал. 2, т. 1, 2, 4 и 5, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя.” 8. Алинея 11 се отменя.”

2. (2) При представяне на офертата кандидатът или участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по ал. 1 с декларацията по чл. 47, ал. 9. (3) Когато законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, не предвижда включването на някое от обстоятелствата по ал. 1 в публичен безплатен регистър или предоставянето им служебно и безплатно на възложителя, при подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи: 1. документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2, издадени от компетентен орган, или 2. извлечение от съдебен регистър, или 3. еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен.” 2. Създава се нова ал. 4: „(4) Когато в държавата, в която кандидатът или участникът е установен, не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен.” 3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.” Комисията подкрепя текста

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Правя редакционно предложение: в ал. 4 на редакцията на комисията да отпадне думата „клетвена”

ХАМИД: По § 42 има предложение от народния представител Хамид Хамид и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Страхил Ангелов и група народни представители – да отпадне § 42 относно чл. 50.

Възложителите поставят изисквания към финансовото и икономическото състояние на кандидатите и участниците само ако за изпълнението на поръчката е необходим финансов ресурс за осигуряването на материали, консумативи, средства за работна заплата и свързаните с нея данъци и осигуровки, и други. В тези случаи възложителят поставя изискване за размера на финансовия ресурс, с който разполага кандидатът или участникът, който не може да надвишава 50 на сто от прогнозната стойност на обществената поръчка. Кандидатите или участниците могат да доказват наличието на изисквания от възложителя финансов ресурс с един или няколко от следните документи: 1. удостоверение от банка; 2. годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.” 2. Създава се нова ал. случаите по ал. 1, т. 2 и по ал. 2 възложителят няма право да изисква представянето на годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ, ако са публикувани в публичен регистър и кандидатът или участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра.”

от комисията. Гласували 84 народни представители: за 13, против 20, въздържали се 51. Предложението не е прието.

в новата т. 2 буква „а” да се измени така: „а) актовете за въвеждане на строежите в експлоатация или еквивалентен документ, издаден от държавата, в която участникът е изпълнил строителството;” б) предложенията за изменение на т. 7 и 8 да отпаднат. Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Томислав Дончев и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 43, който става § 47: „§ 47. В чл. 51 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1: а) в

са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата, а при поръчки по чл. 3, ал. 2 изпълнени през последните 5 години, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка и услуга; 2. списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата, а за строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, и: а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;“ в) точка 7 се изменя така: „7. посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на кандидата или участника и/или на ръководните му служители, включително на лицата, които отговарят за извършването на услугата или строителството;” т. 8 накрая се поставя запетая и се добавя „освен когато кандидатът или участникът е посочил в офертата си, че ще използва подизпълнител или ресурсите на трето лице“; д) създава се т. 13: „13. сертификати, които удостоверяват съответствието на кандидата или участника със стандарти за системи за управление на качеството, в съответствие с чл. 53.“ 2. Създава се ал. 4: „(4) В случаите по ал. 1, т. 1 доказателството за извършената доставка или услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката или услугата.“ Благодаря, господин Хамид. Уважаеми колеги, има ли изказвания по докладвания параграф?

ред: 1. Второ гласуване на Законопроект за Сметната палата. Вносители са Йордан Цонев, Петър Кънев, Румен Гечев и Сергей Кичиков на 12 февруари 2014 г., приет на първо гласуване на 7 март 2014 г. 2. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит. Вносители са Йордан Цонев и група народни представители на 30 януари 2014 г., приет на първо гласуване на 7 март 2014 г. 3. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. Вносител е Министерският съвет на

Имате ли възражения? Ако имате, заповядайте да ги направите.

неприемливо с промяна на часа да решите, че трябва наново да я прегласувате. Разбирам, ако имаше предложение за дневен ред, по-различен от този, който гласувахме, което е същността

дали да бъде повторно гласувано предложението за извънредно заседание. Моля, гласувайте. възможността за повторно гласуване за извънредно заседание във вторник с различен час.

на направеното предложение. Сега подлагам на гласуване процедурното предложение на господин Карадайъ за провеждане на извънредно заседание във вторник от 14,00 ч. с посочения дневен ред. Моля, гласувайте.

Моля, гласувайте. Гласували 170 народни представители: за 98, против 70, въздържали се 2. С това решението за извънредно заседание във вторник от 14,00 ч. при посочения дневен ред е прието.

да се подлага на повторно гласуване отхвърлено предложение само с промяна на часа. В крайна сметка гласуваме закони. Моля за прегласуване. Колеги, прегласуваме предложението на господин Мустафа Карадайъ за провеждане на пленарно заседание във вторник от 14,00 ч.

Предложението на господин Мустафа Карадайъ е прието. Моля, господин Хамид, продължете. ДОКЛАДЧИК ХАМИД ХАМИД: По § 44 има предложение от народния представител Хамид Хамид и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народния представител Страхил Ангелов група народни представители – § 44 относно чл. 51а да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 44, който става § 48: „§ 48.

Уважаеми народни представители, правите лошо впечатление на младите хора, които са дошли днес. Поздравете ги с ръкопляскания.

третите лица. (2) За целите на ал. 1 трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на кандидата или участника в тях.” ПРЕДСЕДАТЕЛ Обсъждаме § 44. Има ли изказвания? Няма изказвания. Закривам разискванията.

По § 45 има предложение от народния представител Хамид Хамид и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Таско Ерменков. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 45, който става § 50: „§ 50. Член 53б се изменя така: „Чл. 53б. Възложителят не може да отстрани кандидат или участник от процедура за възлагане на обществена поръчка или да откаже да сключи договор с него на основание, че не е представил документ по чл. 51 или чл. 53, ал. 1, когато: 1. е представил удостоверение за вписване в професионален регистър, създаден по силата на закон, или еквивалентен документ, издаден от организация, установена в друга държава-членка на

Уважаеми народни представители, разисквания по § 49 – нов, предложен от комисията, и § 45 по вносител, който комисията предлага да стане § 50. Има ли желаещи за изказвания? Не виждам. Закривам разискванията. Господин Таско Ерменков е оттеглил предложението си.

Моля народните представители, които са в залата и в коридорите, да участват в гласуването.

Раздел I се създава чл. 53г: „Чл. 53г. Възложителите нямат право да изискват от кандидатите и участниците да доказват, че отговарят на определените критерии за подбор с информация и документи, които не са посочени в този раздел.”

Предложение от народния представител Георги Кадиев – в § 48, т. 3 предлаганият текст на ал. 3, чл. 56 придобива следната редакция: „(3) В случаите по чл. 25а изискването на възложителя за обединение, което не е юридическо лице и всяко от лицата в обединението ще вземе участие в изпълнението на обществената поръчка в размер, съответстващ на видовете работи, посочени в представения договор за обединение или в друг документ, подписан от лицата в обединението. Разпределението на работите трябва да осигури размера, определен от възложителя за подизпълнители, да се изпълни от поне едно от лицата в обединението. В този случай отношенията между съдружниците се уреждат съобразно договореното между тях за изпълнението на поръчката.” Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Томислав Дончев и група народни представители, което е подкрепено от комисията. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 48, който става § 53: „§ 53. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1: а) точки 1, 2 и 3 се изменят така: „1. представяне на участника, което включва: а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; б) декларация по чл. 47, ал. 9, и в) доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и 2, ако такива се изискват от възложителя; 2. при участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 3. оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума;” б) в т. 6 думите „отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5” се заменят с „липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. в т. 7 накрая се поставя запетая и се добавя „включващо и срок за изпълнение, към което, ако е приложимо, се прилага декларация по чл. 33, ал. 4”; г) точка 8 се изменя така: така: „8. видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители;” д) точка 9 се отменя; ж) в т. 14 след думата „документите” се добавя „и информацията”. 2. Алинея 2 се изменя така: „(2) С офертата си участниците може без ограничения да предлагат

Няма желаещи. Уважаеми народни представители, първо да Ви съобщя, че има направено предложение от господин Хамид, което е подкрепено по принцип. Има предложение от господин Страхил Ангелов, което е подкрепено по принцип. Има предложение от господин Георги Кадиев, което не е подкрепено и ще го поставя на гласуване. Поставям на гласуване предложението на господин Георги Кадиев, неподкрепено от комисията.

ДОКЛАДЧИК ХАМИД ХАМИД: По § 49 има предложение от народния представител Хамид Хамид и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 49, който става § 54: „§ 54.

б) в т. 2 думите „поставят документите по чл. 56, ал. 1, т. 7 и 9, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в документацията изисквания“ се заменят с

са еднакви за две или повече обособени позиции, по които участникът участва, същите се поставят само в плика по позицията с най-малък пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, съдържащ се в пликовете на останалите позиции.“

Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде нов § 55: „§ 55. В чл. 58 ал. 3 се изменя така: „(3) Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато той е изтекъл. Участник, който след покана и в определения в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие.“ от Правната комисия, за създаване на § 55 в редакция, която току-що беше докладвана. Моля, гласувайте.

Гласували 82 народни представители: за 73, против 1, въздържали се 8. С това докладваният параграф е приет. Ще продължим със Закона за обществените поръчки в следващото пленарно заседание. Обявявам почивка до 11,00 ч., когато ще продължим с парламентарен контрол.